моля, заемете местата си. Започваме блицконтрола към министър-председателя и заместник министър-председателите на основание чл. 107а от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моля камерите на БНТ 2 и БНР да бъдат включени, съгласно чл. 51, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Колеги, на блицконтрола ще участват служебният министър-председател Стефан Янев, служебният заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, служебният заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков – моля да поканите Бойко Рашков да влезе, не го виждам, и служебният заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Започваме със задаване на първите актуални въпроси. От „Има такъв народ“ имате ли въпроси към министър-председателя и към заместник министър-председателите? От „Има такъв народ“ има ли, или няма въпрос? Няма. Както виждам, няма желание за въпрос към

последните няколко дни сме свидетели на драстично покачване на цената на електрическата енергия, търгувана на Българската независима електроенергийна борса. В рамките на вчерашния ден средната цена на електрическата енергия достигна 340 лв. на мегаватчас, а в следобедните часове тази цена достигна 500 лв. Такава цена Българската независима електроенергийна борса не помни от нейното създаване до настоящия момент. Тази ситуация с тези пагубни за българската икономика и българската индустрия цени предизвикаха и логичната реакция на българския бизнес, който заяви, че поетапно започва спирането на определени производства, на определени заводи и цели бизнеси, а хората съответно ще бъдат в неплатен отпуск. Всичко това, господин Премиер, е изключително притеснително. Това е една ситуация, която поставя българската индустрия и по-специално енергоинтензивната индустрия на България в патова ситуация. Министерството на енергетиката, както и българските работодатели отбелязаха, е безпомощно в тази ситуация, то просто демонстрира това, че енергетиката в момента е на автопилот. Там няма хора, а ръководството на Министерството на енергетиката се чуди как и по какъв начин да освободи Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг, който е законно избран, кой да изчегърта, кой да назначи, но не върши това, за което е там. Това, разбира се, предизвика и българският бизнес да се обърне към Вас, господин Премиер, с молба да се намесите и да се намери работещо решение. В тази връзка моят въпрос към Вас е следният: какви конкретни мерки Вие сте предприели към настоящия момент за излизане от тази патова ситуация или какви мерки възнамерявате да предприемете оттук нататък и ще удовлетворите ли искането на българския бизнес, на енергоинтензивната индустрия по-точно, да бъде подпомогната финансово, но да бъде подпомогната финансово не така, както разбира служебното правителство – със заеми, а да бъде подпомогната по начин, който наистина ще даде възможност за глътка въздух на енергоинтензивната индустрия, и то чрез безвъзмездно предоставени финансови помощи? И още един подвъпрос, който е свързан с това дали вече сте уведомили Комисията за енергийно и водно регулиране, която е компетентен орган и има право да извърши проверка, когато става дума за такъв тип евентуални тръжни манипулации на Българската независима електроенергийна борса. Благодаря Ви. ИВА МИТЕВА: Току-що ме уведомиха, че министър Рашков пътува към Народното събрание. Заповядайте, господин Янев. Имате три минути за отговор. Госпожо Председател, госпожо Петкова! Нека да започнем така – въпросът е достатъчно сложен и комплексен, вероятно три минути няма да ми стигнат, затова ще започна отговора отзад напред и какви мерки са предприети. Да, пиковата цена – средната за вчерашна дата, беше около 330 лв. В момента средната цена е около 250 лв. Българският бизнес има основание да задава такива въпроси, особено тези, които се занимават с енергоемко производство. Какво направи служебното правителство? Преди около три седмици беше издадена заповед от министъра на енергетиката да се включи в енергийната система „Марица изток 2“ първоначално с един реактор, а в момента работят три. Има готовност да работят и още, но нека тук да отворим скобата и да кажем, че пускането и спирането на един реактор, какъвто е в топлоелектрическа централа, е процес, който отнема време. Не е така лесно, както с водноелектрическа централа, която буквално на петата минута е готова да предостави електричество в системата. Във връзка с това, което направи Министерството на енергетиката, освен издаването на заповедта за един гигават, който същият този бизнес с енергоемките производства критикува, че това е скрита държавна помощ, сега е доволен, че „Марица“ работи, защото именно работата на тези реактори, на мариците, доведоха до снижаване на тока. Нека да кажем и друго. Ние сме в общ енергиен пазар, който е отворен и работи на пазарни правила не манипулациите в Българската енергийна борса, а търсенето и предлагането в цяла Европа е факторът, който вдига цените. За Борсата можем да говорим още и допълнително за това, че тя не е отворена към други борси, което я прави монополна до известна степен, а не на чисто пазарни принципи. Но да се върнем на „Марица изток 2“. Освен заповедта, ръководството на централата вече разбра и работи активно, за да търси пазари и да търси дългосрочни договори, затова защото пиковете в цените, които се получават, се получават именно на базата, че се предпочита да се сключват краткосрочни договори – ден за ден. Ако договорите са дългосрочни, картината е друга. Ако централата има договори на сегашните цени, тя би могла да работи спокойно до края на годината, без да получава държавна помощ и да задоволява енергийната система. Въпросът е сложен, въпросът не е от вчера и няма да получи решение в рамките на два дена. Проблемите в енергетиката са поне от 10 години, те са много комплексни и сложни. Не мисля, че в рамките на три минути ще бъдем в състояние да ги кажем всичките и да бъдем изчерпателни,

Народният представител има право на реплика към министър-председателя – блицконтрол по чл. 107а. Значи, ако искате, да Ви кажа как върви: задаваме по един въпрос от всяка парламентарна група – две минути на народен представител към избран от него премиер, съответно вицепремиер, дава се думата след това на съответния премиер или вицепремиер за отговор от три минути, след това думата на народния представител за реплика до две минути и след това отново министър-председателят или заместник министър-председателят има право на дуплика до две минути. Заповядайте, госпожо Петкова. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Господин Премиер, Вие сте прав в едно – че проблемите наистина са много сериозни в енергийния сектор и това в рамките на на последните шест години го повтаряме непрекъснато – търсим широк консенсус. В интерес на истината по много важните теми сме успявали да постигаме такъв консенсус и тук, в българския парламент. Първо, ще си позволя само едно техническо намигване към Вас – в ТЕЦ-а няма реактори. Това е просто чисто техническа бележка. ТЕЦ „Марица изток 2“ е дружество, което е изключително важно за българската електроенергийна система. Наистина то е, така да се каже, един от гарантите за енергийната сигурност на страната, тъй като тази централа има специфични параметри на работа, които я правят доста по-различна от останалите топлоелектрически централи, и Вие сте наистина прав, че тя трябва да работи. Но от Вашия отговор не успях да разбера какво точно сте предприели във връзка с писмото на българския бизнес до Вас, защото българският бизнес, а и ние смятаме, че ръководството на Министерството на енергетиката в момента е в състояние на безтегловност – то не реагира адекватно на ситуацията, и затова бизнесът са обръща към Вас. Моят въпрос беше: какви точно са Вашите действия, какво Вие сте предприел предприемете, за да се излезе от тази патова ситуация? В противен случай българският бизнес, българската енергоинтензивна индустрия е обречена на гибел. Тя става неконкурентоспособна на международните пазари и ние каквото и да говорим, каквото и да правим, каквито и планове за развитие и устойчивост да готвим, те нямат никакъв смисъл, ако ние убием българската индустрия по този начин. Затова моят конкретен въпрос беше: какво сте направил и какво възнамерявате да направите и дали ще изпълните искането на българския бизнес да подпомогнете финансово енергоинтензивната индустрия, така че те да могат да вземат глътка въздух? Но да ги подпомогнете не чрез заем, а чрез безвъзмездно финансиране – такова, каквото бизнесът очаква. И за КЕВР не успях да разбера дали сте информирали Комисията за енергийно и водно регулиране, тъй като в подобна ситуация, аз вече споменах, това е безпрецедентно покачване на цената на енергията. Такива цени ние никога не сме имали! Затова, ако не сте направили необходимото да информирате КЕВР, моята препоръка към Вас е – уведомете КЕВР, нека да направят проверка за евентуални

Благодаря, госпожо Председател. Госпожо Петкова, уважаеми народни представители! Да бъда по-конкретен – Министерството на енергетиката не е в безтегловност. Министерството на енергетиката управлява тази мини криза с цените

на втори блок и в понеделник е издадена заповедта. Всъщност не е издадена писмена заповед, а е говорено с ръководството на централата да се включи и трети енергоблок. Така че ситуацията не е в безтегловност, ситуацията се управлява точно на базата на следенето на тенденциите и в европейския пазар на цените. Ако искаме да отворим още скобата, европейският пазар на цените е силно дестабилизиран, един път, заради природните ситуации в момента, и втори път, типично от много години заради електрическия дебаланс на Германия, която е голям консуматор, нейната индустрия е най-голяма. По отношение на българската индустрия. Казах Ви вече, че поведението им е малко различно. Ние трябва да обмислим какво точно може да направим. Аз съм съгласен, че на българския бизнес трябва да се помага. Категорично съм съгласен! Начинът на помощта – дали ще бъде чрез заеми или друг вид помощ, е въпрос на обсъждане. Вероятно тук има място и парламентът, който да реши по какъв начин да стане тази помощ за българския бизнес на базата на съществуващи практики, включително в Европа – определени, както и Вие казахте, енергоемки производства и в Европа се дотират от съответните държави. Тази практика може да бъде и при нас, разбира се, при строг контрол и спазване и на европейските регламенти, и на българското законодателство. В този кръг на мисли искам да допълня и следното, че в самия Закон за енергетиката има нужда от, така да се каже, внимателен прочит на определени постановки и може би ремонт, но това е работа отново на Народното събрание. Аз на този етап не се ангажирам с конкретни предложения кои текстове и как биха могли да се пипнат. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Премиер, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми дами и господа народни представители! Аз бих казал, че вчера, господин Премиер, Вие спасихте положението с директната намеса на Министерството на енергетиката, защото наистина цените бяха доста, доста високи – над 60% бяха по-високи спрямо европейските, и е необясним отказът на действие от страна на Българския енергиен холдинг. Българският енергиен холдинг казва следното – цитирам: „БЕХ не може да се меси в пазарното поведение на дружествата си, тъй като ще се накърни оперативната им самостоятелност.“ Точно така, колеги, БЕХ няма право да се намесва, когато едно дружество сключва договори на каква цена ще продава електроенергията. Всички енергетици – тук и бившите министри знаят, и хора, които знаят в енергетиката, че това не е работа на Енергийния холдинг, и е така, но БЕХ има право да се намеси, когато се касае за оперативната работа на всяко едно дружество, и как ще бъде организирана, и как ще настъпи съществената промяна в дейността на това дружество. И това беше работа на Енергийния холдинг, който според мен, вчера се опита да саботира с ненамесата си именно енергийния пазар. Защото, колеги, не е нормално, не е нормално ние да искаме да подпомагаме ТЕЦ 2 и в същото време, когато то може да излезе на печалба, да имат само два включени блока – единият за свободния пазар, другия за регулирания пазар. Да има още шест блока и никой да не ги включва, и трябва да се намесва министърът на енергетиката и министър-председателят, за да може това дружество отново да си включи блоковете! За какво говорим тук?!Тук говорим според мен за пропуснати ползи. И тук вече можем да си говорим дали нарочно не се прави това нещо – да се държи цената висока и какви са пропуснатите ползи за ТЕЦ 2?

Евентуално наистина ние трябва да предприемем някакви стъпки за промяна, ако трябва, разбира се, и тук в законодателството, но в крайна сметка това са пропуснати ползи. Когато има пропуснати ползи, има изкривяване на пазара. Тоест ТЕЦ 2 действал ли е пазарно? Не е действал пазарно. Тогава вече можем да говорим за някаква манипулация,

пазара? Защото само още една скоба отварям. Нашият капацитет към Гърция за износа е запълнен, нашият капацитет е запълнен, само че към останалите европейски държави ние не можем да се включим,

Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Господин Стойнев, може би да започна отговора отзад напред с това, което казахте, всъщност и аз го споменах при предния ми отговор, че Законът за енергетиката вероятно има нужда от сериозен прочит и възможности за търсене на решения как да се подобрят самите нормативни отношения в енергетиката. По отношение на БЕХ. С ръководството на БЕХ и с ръководството на Министерството на енергетиката проведохме няколко срещи по повод точно тези теми с цените, с вдигането на пазарните и борсовите индекси. От тези разговори дали имат основание от Енергийния холдинг да кажат, че те не управляват своите дружества, аз не съм много сигурен, но така звучаха и пред мен по-скоро като отношение в нестрого йерархичен ред, в едва ли не колегиални отношения, които биха могли да помолят някое дружество да свърши нещо и дружеството, ако реши, че е целесъобразно за него, ще го направи, или няма да го направи. По тази причина и отношенията между – в случая, както говорим за „Марица изток 2“ и колко блока да работят, или да не работят, преминават през Министерството на икономиката именно за да е ясно, че там има отношение и неща, които могат да се свършат в една или друга посока. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Премиер. Имате дума за реплика. Не искате реплика. Продължаваме със следващата група – от „Демократична България“. Заповядайте, господин Мирчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, господин Премиер, уважаеми вицепремиери! През последните дни едно от най-големите предизвикателства пред страната ни са горските пожари. За съжаление, те вече взимат и жертви, унищожават българската природа. От много години се коментира темата с осигуряването на самолети и хеликоптери, които да осигуряват гасенето на пожарите през лятото. За съжаление, през последните 12 години обаче нищо не беше направено в тази посока и въпреки многото идеи България в момента има едно от най-слабите възможности за гасене на горски пожари. Ние използваме стари хеликоптери, стара техника, с които да вършим това. Нямаме нито един самолет, който да гаси пожари, въпреки че имаме пък много възможности поради наличието на много водоеми, много възможности откъде тези самолети да взимат В тази връзка, господин Премиер, въпросът ми към Вас е: освен извънредните мерки, които правителството е взело по отношение на горските пожари, смята ли служебното правителство да вземе мерки, за да може следващата година по никакъв начин това да не се повтаря и ние да не изпадаме в толкова тежка криза по отношение на горските пожари, тоест да се стартира поръчка или да се стартира процес, в който ние да започнем да работим по това да имаме хеликоптери за пожарогасене, както и самолети? Мисля, че една година е достатъчно време и правителството може да направи това, което тези хора тук по средата за 12 години не успяха да направят. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Мирчев. Заповядайте, господин Янев. Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Мирчев, въпросът Ви е много адекватен и много навременен не само във връзка с бошуващи пожари в момента, а по принцип с изграждането на капацитет на държавата да решава въпроси, които са в интерес на гражданите Служебното правителство направи една крачка в това положение, но тя е половин крачка. Специално по средствата за гасене на пожари ще Ви кажа каква е полукрачката. Полукрачката е, че в Плана за възстановяване и устойчивост заложихме проект за медицински хеликоптери, което е добре, възприема се добре, дай боже, да станат бързо, защото такава необходимост имаме и тя е неотложна. В по-широкия кръг на темата „Хеликоптерни и летателни средства“ при дискутирането на този проект стигнахме до извода, че няма да е лошо и няма да е зле да се направи цялостна държавна структура под формата на държавна агенция, в която да има не само медицински хеликоптери, но и хеликоптери за гасене на пожари, за извънредни ситуации и други летателни средства. Дадохме си обаче сметка, че нашият период на действие и времето, с което разполагаме, не е достатъчен, за да се аргументира един такъв пълен проект в цялата му същност и по тази причина се ограничихме само около медицинските хеликоптери. Да, прав сте. В момента, за съжаление, имаме един хеликоптер, който работи, от Военновъздушните сили, от вторник ще има още един на разположение и вероятно до десетина дена и трети, но това ни е капацитетът в момента. Ако нещата се обърнат и станат по-тревожни, ние ще трябва по европейския механизъм да искаме помощ от друга държава с летателна техника, защото нашата е недостатъчна и разчитаме на нашите огнеборци на място, които са по земята, разбира се, от състава на Министерството на вътрешните работи. Така че с две думи – хеликоптерният въпрос и неговото пълно развитие от гледна точка на капацитет както за търсене и спасяване, така и за гасене на пожари и медицински хеликоптери, които са специализирани, могат да бъдат събрани в една държавна агенция, която общо да ги управлява, поддържа и съответно менажира, но това е дълъг процес. Надявам се, следващото правителство да има време и хоризонт. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Янев. Господин Мирчев, за реплика? Не желаете. От „Движение за права и свободи“? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми вицепремиери, госпожи и господа народни представители! Днес работата на Народното събрание започна с минута мълчание в памет на загиналите горски служители в пожара. Ползвам трибуната да изкажа съболезнованията си към семействата на загиналите и пострадалите. Имаше реакция на правителството, която видяхме, има пълна мобилизация на институциите за справяне с пожарите. Поводът на моето питане към Вас, господин Премиер, е свързан с пожара COVID-19 заради настъпващата с огромна сила четвърта вълна. Според последната информация на Единния информационен портал днес са регистрирани над 400 души нови случая при направени над 20 хиляди теста, което е над 2% положителни проби. Разбира се, има, за съжаление, и починали хора, в болници са близо 1000 души, в интензивни отделения са около 90 човека. За цялата страна, разбира се, има завършен имунизационен план на близо милион и няколко души. В областта, от която съм избран – Търговище, има 12 хиляди души със завършен имунизационен план от близо 130-хиляден град. Тоест всички данни сочат, че близо 80% от хората в цялата страна ще се сблъскат с четвъртата вълна, но няма да бъдат ваксинирани. Министерството на здравеопазването препоръча на българските граждани да се въздържат от неоснователни пътувания в чужбина. Питам се дали това са мерките на служебното правителство срещу настъпваща пандемична вълна? Разбира се, имаме информация, че е открито лекарство – говори се, че има открито лекарство срещу COVID-19, като няколко страни от Европейския съюз участват в поръчката за закупуване на това количество, но България не е сред тях, защото е пропуснала срока за участие в конкурса и преди това в документацията за Рамковото споразумение България не фигурира. Поради тази причина, уважаеми господин Премиер, има ли създаден кризисен щаб в държавата; взима ли тя адекватни решения във връзка с настъпващата четвърта вълна на COVID-19;

цяло е проспало толкова важно нещо, свързано с Рамковото споразумение за това лекарство? Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Кризата и разпространението на вируса наистина имат основание да ни притесняват. Говорим вече за Делта вариант, който почти навсякъде в изследванията се появява и който се предполага, че тези цифри, които и Вие цитирате, че ежедневно се увеличават бройките на заразени и съответно процентите от броя направени тестове, се потвърждават и говорят, че наистина вървим към може би поредна вълна. В тази връзка какво прави служебното правителство? Мисля, че е широко известно към момента. Да, за ваксинацията нека да кажем първо няколко думи. Ваксини има за всички, но както и преди, така и в момента така наречените мотивационни кампании не дават по-голям резултат от това, което виждаме на дневна база, че са от порядъка между 12 до 20 хил. души, които се ваксинират. Да, напълно ваксинираните са над 1 милион вече, което процентно в Европейския съюз вероятно България е на последно място по ваксинация. Конкретно за Вашия регион не мога да Ви отговоря, защото нямам данни защо така бавно върви и процентът е относително нисък. Говорейки за ваксинацията, трябва да отчитаме и реалната статистика колко хора са преболедували и имат антитела и поради тази причина не са мотивирани да се ваксинират, което Министерството на здравеопазването се опитва да събере и да направи този анализ. По отношение на подготовката за бъдеща вълна и подготовката за решаване на бъдеща сериозна здравна криза. Министерството на здравеопазването изготви подробен план, който включва всички аспекти на проява на подобна криза, тоест подготовката за нарастване на готовността на болниците да поемат повече пациенти, готовността да се прилагат допълнителни мерки към момента – съществуващите, готовността за наличие на медикаменти, които се използват в този тип терапии. В тази връзка може би е необходимо да кажа, че ръководството на Министерството на здравеопазването с вицепремиерите сме поканени утре при президента – ще се разискват именно този план и начинът на неговото развитие при неблагоприятно развитие на кризата. Няколко пъти министър Кацаров – министърът на здравеопазването, имаше възможност да покаже основните аспекти, основни желания на този план, а именно: готовността, нарастването, специализацията, ако щете, на отделни отделения или на отделни болници при необходимост и всичко останало. По отношение на лекарството, което цитирате, има доста лекарства, които са в така да се каже проучвателен период, който вече се предлага на ниво Европейска комисия, на ниво Европейска агенция по лекарствата, че могат да влязат в режим на използване от лекарите при лекуване. Не знам за кое точно лекарство говорите, не съм сигурен, че това е било предмет на обсъждане в рамките на служебното правителство. Така че ако искате конкретика по този въпрос,

Госпожо Председател, господин Премиер, господа вицепремиери, госпожи и господа народни представители! Разбирам, че има изготвен план, но според мен лично и парламентарната ни група, много е важно да намерим онази мотивационна и информационна кампания, която да накара голяма част от българското общество да се ваксинира, защото за нас е много важно здравето на нацията. Предстои започване на учебната година, господин Премиер. Редица изследвания показват, че самото онлайн обучение се отразява не толкова добре върху здравословното състояние, респективно върху психичното здраве на децата ни. Самото дистанционно обучение доведе до липса на знания в някои ученици и липса на учебни навици в по-малките. Загрижени сме в тази посока. Бих дал един съвет не го приемайте като укор, разбира се – ако едно правителство прилага и използва всички възможности за здравето на нацията, използвайте и експертния потенциал на народни представители от всички парламентарни групи, на самите парламентарни групи, защото здравето на нацията, здравето на българското общество е приоритет на приоритетите на всяко едно българско правителство. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Заповядайте, господин Премиер.

за въпроса и уточнението, господин Ибрямов. Наистина съм съгласен, че кампанията трябва да е повсеместна и съвместна – и с участие на правителството, и с участие на депутати, и с всички възможни средства, защото здравето на нацията е в основата на на всички видове успехи или неуспехи, които ще имаме занапред. Съгласен съм и по отношение на Вашата бележка за образованието и това, че онлайн обучението и липсата на социален контакт между децата и учениците не е добър атестат за тяхното бъдещо развитие като хармонични личности – не само по отношение на ученето. Съгласен съм! Но до момента това, което е направено като информационна кампания, като мотивационна кампания, явно е дала резултатите, каквито са в момента. Опитахме се да мислим и през така наречените стимули, които се дават в други държави. Понеже говорим едновременно за здравето на нацията и за развитието и подпомагането на българския бизнес, сложният баланс от мерките, които взимаме днес от Министерството на здравеопазването, е между забраните за влизане в страната, тоест при какви условия, кои хора могат да влязат в страната, което пряко рефлектира към туристическия бранш, и в същото време грижата за българските граждани, така че да не се внася допълнително зараза. В този аспект мислихме за мотивационно подпомагане на кампанията – да подготвим мерки, които, да кажем, предлагат някакъв вид ваучери за тези, които се ваксинират, които да бъдат използвани в българския бизнес, най-общо казано в туристическия бранш. Но предвид факта, че служебното правителство трудно борави с бюджета и малко е невъзможно да кажем, че има достатъчно резерви за такъв тип ход, затова

и е свързан с десетките пожари, които бушуват в страната ни през последните дни. На практика са изпепелени къщи, стопански постройки, имущество, обществени сгради в десетки населени места, като особено тежка е ситуацията в Благоевградско, в Кюстендилско, в Пернишко, в Пловдивско, в Софийско. Пострадали са и са потърпевши стотици български домакинства и български граждани, като, разбира се, най-непрежалима е загубата на семействата на двамата горски служители от Петрич и от Кресна в Благоевградско – двама смели мъже, които загинаха при потушаването на пожарите. Съболезнования за техните семейства! моят въпрос към Вас, господин Донев, е за мерките, които държавата, които институциите, които правителството ще предприеме за подкрепа на бедстващите семейства – на тези, които загубиха покъщнина, имущество, стопански сгради; за за населените места, в които изгоряха училища и други обществени постройки: дали и в какъв порядък в средносрочен и в по-дългосрочен план ще предприемете действия за подкрепа и на конкретните семейства, и за населените места? места? Въпросът ми се отнася и за Агенцията по социално подпомагане, която е под Ваше пряко наблюдение, и за Комисията за бедствия и аварии, която също има възможности да предприеме действия за подкрепа на пострадалите граждани и техните семейства.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Манолова, позволете ми да се присъединя и аз със съболезнования към близките на загиналите горски служители Антон Гръбчев и Валери Петров, съответно от Петрич и от Кресна! Въпросът Ви има няколко посоки на отговор: първо, към близките на загиналите горски служители. Те имат право да получат еднократна финансова помощ по Кодекса за социално осигуряване от 540 лв. и тази помощ могат да я получат съпругите на загиналите горски служители, техните деца, независимо от това дали са навършили пълнолетие, или съответно са непълнолетни. Непълнолетните деца имат право и на наследствена пенсия по чл. 68, ал. 1 от загиналото осигурено лице. Родителите на загиналите горски служители също могат да получат тази еднократна помощ от 540 лв., разпоредено е и съответните социални служби в Благоевград имат готовността да окажат социална подкрепа на семействата на загиналите горски служители, така че да могат да подадат съответните документи за получаване на тази еднократна помощ по Кодекса за социално осигуряване. Другото, което държавата може да предприеме и го предприема: вече са разпоредени действия на съответните дирекции „Социално подпомагане“ в населените места, където са засегнати имотите – опожарени са имотите на много български граждани в Благоевградско, в Кюстендилско, в Софийско, в Пловдивско. Има готовност, определени са служителите от съответните дирекции „Социално подпомагане“ по места, които да вземат участие в комисиите, които ще правят оглед на щетите и съответно преценка за нанесените щети върху имотите на пострадалите лица. Също така съгласно Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, пострадалите лица, семействата могат да получат еднократна социална помощ от 375 лв., която е за инцидентно възникнали нужди и потребности от храна и основно имущество, с което да задоволят тези жизненоважни потребности, които имат. Също така Министерският съвет има готовност и съответно работим в посока на това да бъде свикана Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, за да се насочат средства, допълнителен трансфер от държавния бюджет към общините, в които има пострадали имоти, изгорели къщи, стопански постройки. Тук искам да отбележа, че на такова подпомагане могат да разчитат всички тези, които със засегнати основни жилища, които са със съответните разрешителни за строеж и така нататък, да не влизам в подробности. Всички декларации, които трябва да попълнят лицата, които са засегнати от пожарите, са на разположение и социалните служби съответно имат готовност да окажат подкрепа на българските граждани, за да получат тази социална подкрепа по Закона за социално подпомагане. А пък следващата седмица съответно Министерският съвет ще приеме и съответното решение, с което да бъде направен този трансфер на допълнителен разход за покриване на щетите по имотите на засегнатите български граждани. Благодаря Ви, господин Донев. Госпожо Манолова, заповядайте. Уважаеми господин Вицепремиер, сами разбираме, че подкрепата, която е регламентирана и която се очаква да предоставят и Агенцията за социално подпомагане, и Комисията по бедствия и аварии, е крайно недостатъчна. За съжаление, и застрахователната култура на българските граждани за това да застраховат имуществото си също е доста недостатъчна, за да може да се говори за справедливо и пълноценно обезщетяване за щетите, които реално са претърпели хиляди български домакинства. Става дума и за обществени сгради в населени места, които също са изцяло унищожени. Ние бяхме свидетели в продължение на няколко мандата как се раздаваха пари от прозореца на джипката и Министерският съвет със свои решения и постановления решаваше да харчи стотици милиони, милиарди левове за какво ли не, да предоставя средства на удобни фирми, общини, сектори в зависимост от приятелствата на предишния премиер. Ето сега от парламентарната трибуна Ви призоваваме Министерският съвет на своето заседание да отдели достатъчно средства за компенсиране както на потърпевшите български домакинства, така и на населените места, в които е опустошена и пострадала публична инфраструктура. А ние от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ ще се обърнем и към колегите от другите парламентарни групи да започнем национална кампания, в която да бъдат събрани средства и друга подкрепа, така че потърпевшите от горските пожари и семейства, и населени места да бъдат подкрепени. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Заповядайте, господин Донев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, действително, че когато става въпрос за едно бедствие, което е сполетяло български граждани, независимо от техния брой, когато е засегнато тяхното имущество, техният дом, това поставя доста сериозен въпрос: как и по какъв начин държавата да подпомогне тези български граждани, които са в нужда? Затова казах, че с решението, което предстои Министерският съвет да вземе, тези средства ще бъдат насочени към общините, съответно и за социално подпомагане през социалните програми, за да могат да бъдат подпомогнати допълнително засегнатите български граждани. Но такива средства да бъдат насочени и към общинската инфраструктура – към административни сгради, училищни сгради, читалища, там, където те са засегнати и изгорели, където е нарушена тяхната конструкция, паметници на културата и така нататък. Те да имат достатъчно ресурс, средства, с които да бъдат възстановени тези обществени сгради и жилищата на пострадалите български граждани. Другият проблем, който поставяте и засягате – действително това е ниската култура, която имаме по отношение на застраховането. Но това е отделен въпрос, по който може би е добре да се вземе и законодателно решение, с което да се реши веднъж завинаги, когато има бедствия, аварии, катастрофи, когато има пожари, унищожено имущество, ресурсът, източниците на финансиране, с които всъщност ще се подпомагат българските граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Донев. Преминаваме към задаване на вторите актуални въпроси от „Има такъв народ“. Заповядайте.

госпожо Председател, уважаеми Министър-председател, уважаеми вицепремиери, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моят въпрос е към вицепремиера Пеканов, свързан с Плана за възстановяване и устойчивост. Ние всички сме наясно какви възможности предоставя този план за българската икономика и за всички наши граждани. Моят конкретен въпрос е: след предоставянето на Плана на 20 юли и изслушването тук в залата, където получихте редица предложения, а и критики, както и след това това бяха изпратени доста други предложения от бизнеса и от общините, направихте ли промени, има ли корекции в Плана? Каква е готовността за представяне на окончателен вариант на Плана и според Вас поставено ли е под съмнение получаването на средства по Плана в рамките рамките на тази бюджетна година, тъй като включително и с предоставената актуализация на бюджета е заложено, че парите ще бъдат получени още тази година – тези първи 13%? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря

Няколко точки. След обсъждането миналата седмица ние взехме предвид голяма част от изказаните становища, препоръки, мнения, критики. По някои от тях работим, по някои от тях няма как да работим – в смисъл: както казах, идеи за нови проекти към текущия момент изглеждат невъзможни да бъдат вписани в Плана по линия на доста дългата процедура, която обясних. Всъщност имам и една презентация, която съм показвал, мога по-нататък да Ви я покажа – от идеята за нов проект до това той да е готов и да влезе като част от Плана. Могат да минат около три месеца, тъй като всякакви нови идейни проекти включват пазарни проучвания, обосновка, промяна в крайна сметка и на общите рамки. Тоест нови проекти, които сме дискутирали, а все още не са залегнали. Това, което правим, е да адресираме отворените критики. Проведохме среща с представители на земеделския бранш. Те изказаха своите притеснения. В рамките на оптимизации, които правим, успяхме да намерим още 170 милиона, които да бъдат за земеделския бранш допълнение на тези, които в момента бяха заложили, 250 милиона, като сега работим по това да изчистим именно по какъв начин те да бъдат използвани, по най-добрия начин, без това да обуславя включването на нови проекти, тъй като то ще доведе до доста дълъг период на работа. Миналата седмица аз изказах двата отворени въпроса, по които в общи линии служебният кабинет в тази си фаза в момента много трудно може да представи някакви решения, тъй като, както представих голяма част от тях, зависят от дългосрочна перспектива и приемственост със следващ редовен кабинет. Те са в сферата на бъдещето на въглищните региони и в сферата на върховенството на закона. Като тук продължаваме да имаме изисквания от страна на Европейската комисия, че ние ще им предоставим някаква визия за това. Именно в тази насока аз отворих още преди две седмици с публикуване на Плана. Моето мнение е, че съм отворен към дискусии с Вас тези два въпроса – как те могат да залегнат, какво можем да обещаем, което ще бъде реалистично, че ще се изпълнява в следващите години. Тук, както казах, и самите европейски институции очакват приемственост, тоест те питат политическите партии готови ли са да се обвържат с това. По тези два отворени въпроса трябва да търсим решения. Аз очаквам и политическите решения в крайна сметка за бъдещето на управлението в страната, за да седнем, ако няма политически решения в следващите дни, тези въпроси да ги решим. да ги решим. Винаги съм го казвал – средствата не са застрашени, средствата зависят от момента, в който изпратим Плана и той бъде одобрен. Средствата по никакъв начин не са застрашени Тоест това са процесите, които текат в момента. Да, ние получаваме и много становища. Опитваме се да адресираме някои от тях, когато те адресират специфичен проект, специфичен компонент в него. Както казах, тече оптимизация на цялостната картина – това е текущата ситуация. И както съм казвал неведнъж, съм отворен за

Благодаря Ви. Тези 170 милиона единствената промяна ли са? И ако да, откъде са взети парите, тоест кои други проекти са отпаднали, за да бъдат увеличени тези? Тук от трибуната включително и Вие – припомнете ми, ако греша – се съгласихте, че заделените пари за бизнеса, тези 1,2 милиарда, трябва да бъдат преоформени, като по-голяма част от тях да бъдат като директни плащания, а не под схеми за финансиране. В тази част направихте ли промени? И другото, което е – аз също предполагам, че парите не са застрашени, но не разбрах: не са застрашени да бъде получен авансът тази година, или имахте предвид, че не са застрашени общо? Тоест какво точно искахте да кажете? Защото е изключително важно, тъй като е внесена актуализацията. Тези пари според Вас

Благодаря Ви, господин Данаилов. По въпроса за 170-те милиона. Това е буфер, който все още беше в рамките на бюджета. В крайна сметка е важно да знаем, че ние не знаем абсолютно точната стойност на парите, които ще получим, тъй като средствата се изчисляват и от спада на БВП и безработицата в миналата и тази година, които все още не знаем. Тоест в бъдещето ще разберем каква ще е точната – закръгляването дали ще е 12,6, 12,7, 12,8 млрд. лв. Тоест тук може да се заложи малко над текущата текущата стойност и оттам да се използват тези средства именно за този сектор. По отношение на застрашаването. Аз смятам, че ако успеем да изпратим Плана в рамките на месец септември, за тази година няма да има застрашаване. Тоест процедурата знаете каква е – около два месеца след изпращане на Плана тече одобряване, като смятам, че ако ако успеем да се справим с тази задача в рамките на месец септември, парите по Плана трябва да дойдат тази година и не би трябвало да има застрашаване. Към този момент така изглеждат нещата. казах, в крайна сметка бенефициентите, носителите на проектите са отделните министерства. Тук водим разговор с Министерството на икономиката. Аз съм заявил, че – да, така е – може би трябва да гледаме в посока увеличаване на баланса между баланса между грантове и безвъзмездна финансова помощ. Още текат разговори, не са направени все още крайни промени, тъй като не сме стигнали до крайното решение какъв е правилният баланс. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Пеканов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Премиер, господа вицепремиери, дами и господа народни представители! Въпросът ми е към министър-председателя Янев. Уважаеми господин Премиер, намираме се в нова вълна от COVID-19. Изключително съм обезпокоен от тенденцията, която наблюдаваме в последните няколко дни – броят на хоспитализираните наближава 1000 души. Случаите растат и вече гоним 500 положителни на дневна база. Това буди много сериозна загриженост. Базовото репродуктивно число днес е 1,314. COVID вълната е все още невидима за широката общественост, но тя е сериозно осезаема за моите колеги – лекарите. Преди по-малко от месец в Министерския съвет приехте План за действие, който, незнайно защо, не се спазва от самия министър на здравеопазването. Според приетия от ръководения от Вас Министерски съвет план България все още се намира в зелената зона. Министърът обаче издава заповед, която е в тотален противовес на Плана, приет от правителството. Нека да дам два примера. Според Плана, който сте приели, трябва да има ограничения на домашните събирания до 20 посетители от три до четири домакинства, ограничения на събиранията от частен характер до 100 души на закрито и до 200 на открито – сватби, кръщенета и други. Тези хипотези, господин Премиер, отсъстват от заповедта на здравния министър. Друг абсурд. Гласуваният от служебното правителство План, предвижда облекчения за персонала на кафенетата и ресторантите, нощните заведения, игралните зали и казината при персонал под 10 души – всички, от които притежават сертификат за ваксинация, или преболедуване – маските да не са задължителни. Това отново отсъства от заповедта на здравния министър. Защо при приет от Министерския съвет на 15 юли План за справяне с пандемията правителството не приложи заложените в него първоначални мерки, които кореспондират с така нареченото Зелено Ниво 1? Защо вместо да приложите предвидените на зелената зона леки мерки сега заплашвате населението и бизнеса с налагането директно на мерките от оранжевата зона на приетия от Вас План? споделихте за провалената ваксинационна кампания. Господин Премиер, в момента кой управлява здравната криза – президентът,

надявам се ще се съгласите с мен, трябва да се управлява и се управлява от здравния министър, като човек от професията, който най-добре разбира и детайлите, и начините на тълкуване на конкретните показатели как вървят тенденциите по отношение на заразяемостта, по отношение на взимане на адекватни мерки и по отношение на това как се изпълнява Планът, който, както сам казахте, да се каже в мандата на служебното правителство. В този смисъл управлението на здравната криза – да, трябва да бъде в ръцете на медиците. Прав сте, че усещането, че се задава вълна, най-вече е сред средите на медиците. За нормалните български граждани, за обикновените хора предполагам най-широко разпространеното мислене е, че вероятно този летен сезон ще бъде приблизително подобен на миналия. Да, прав сте, че цифрите, които имаме в момента по отношение на заболяемост, по отношение на тестовете, които се правят в момента, по-скоро говорят за обратното, че вероятно до края на месец август тенденцията е за влошаване на ситуацията. В това отношение неслучайно министър Кацаров и ръководството на Министерството на здравеопазването говорят за преминаване вече в оранжева зона със съответните мерки, които произтичат от това, но тези съответни мерки ще бъдат огласени и взети от това ръководство. От гледна точка на управлението на кризата и от гледна точка на логиката това е, което е записано и като план и се изпълнява. От гледна точка на имунизацията вече стана въпрос, няколко пъти, нееднократно коментираме тази тема – нагласите на българските граждани са такива. Защо са такива аз не се наемам да правя анализ. Може да има много фактори. Може да има лично убеждение, че неправилно е била управлявана кризата досега и по тази причина хората не са убедени. Наистина, ако през следващия месец септември с този нисък темп на ваксинация се получи сериозна вълна, ефектът може да бъде много сериозен за българското население. Благодаря. Ви, господин Янев. Заповядайте, за реплика. Уважаеми господин Премиер, Вие се съгласихте на практика с всичко казано от мен до момента, но не чух от Вас, какво прави българското правителство или българският министър на здравеопазването, за да не стигнем до оранжевата зона, а ди си останем в зелената зона. Всъщност, господин Премиер, извинете ме, за грубия израз, но здравната ни система е по бели гащи. Ще дам няколко примера в подкрепа на моите думи. В Бургас положението е изключително тежко. В болниците не искат да приемат пациенти с COVID-19 заради новата глупава методика с 1000-та лева на медиците за първа линия, така наречените 0,11 ст. за минута. Ние накарахме българските лекари да трябва да ходят на дежурство с хронометър в джоба си и да отчитат колко време са работили. Във Велико Търново заради кадрова криза има опасност да затвори белодробният диспансер, който е, може би, единственият в Северна България. И не на последно място в понеделник има анонсиран протест на спешни медици и синдикати пред Министерството на здравеопазването. Основен мотив – колегите не са си получили възнагражденията за месец юни. Казано с други думи, в хода на ковид вълна имаме дълбока криза с мотивацията на медиците. Хората, които трябва за пореден път да спасяват нас от вируса. Това според мен, господин Премиер, е гавра и цинизъм с българските лекари, сестри и санитари. И аз съжалявам, че Вие трябва да се червите тук, защото здравният министър го няма. Къде е здравният министър? Беше ли вчера на Министерския съвет? Нека да Ви кажа къде е, господин Янев. Той е в отпуск, във ваканция – на море. Уморен е от два месеца работа. В хода на ковид вълна Стойчо Кацаров е на почивка. Можете ли да си представите? Убеден съм – провокиран от думите Ви преди малко в лапсуса за Министерството на отбраната,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

От уважение към Народното събрание няма да бъда твърд и остър и да правим един кратък курс по математика, но с тези 0,11 ст. на минута малко се преигра, защото, като ги сметнем по 60 минути, стават сигурно седем лева – ако сложим осем часа работни, стават над 50 лв., и по 20 работни дни, стават над 1000 лв. Така че нека да не говорим за отношението към медиците, защото управлението на кризата в момента и този план, който е подготвен от министър Кацаров, фокусира вниманието точно върху медиците, хората, които са на първа линия. Премахва възможността хора от администрацията на болницата, компютърни специалисти или шофьори, които не са в пряк контакт с хората, хората, засегнати пациенти и лекувани да получават такива пари. Та затова става въпрос. От там е този шум за тези 0,11 ст. според мен. По отношение на това кой, къде се намира и как управлява кризата не искам да коментирам, защото мотивите, с които господин Кацаров не е бил два дни на работа, са съвсем различни и не трябва се коментират според мен на такава трибуна. Нека да оставим личния живот на хората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

На 3 август 2021 г. Асоциацията по ВиК – Хасково, представи на свое Общо събрание Бизнес план за периода 2022 – 2026 г. Общинските съветници от всички представителни групи в Общинския съвет – Хасково излязоха с обща декларация по повод предоставения Бизнес план в общината, която се основава на исканията и апела на съветниците от БСП в Хасково, той да не се подкрепи и да се гласува с против. Заедно с Хасково – против гласуваха и общините: Любимец, Свиленград, Стамболово, Тополовград и Харманли. С въздържал се гласуваха община Димитровград, със „за“ Плана, гласуваха 35%, тоест – държавата. Така Бизнес планът не бе съгласуван и отговорността е отново в полето на КЕВР. В Плана на Асоциацията има друго интересно за маркиране, а именно, че социалната поносимост на цената на ВиК услугите ще бъде 5,47 лв. към 2026 г., въпреки че област Хасково е с една от най-ниските средни работни заплати. Остарялата водопроводна мрежа се явява огромен проблем, като над 50% от водоподаваната вода в община Хасково например изтича по улиците и недостига до потребителите, разбирайте българските граждани, или това са над 5 милиона кубика, което обърнато в левове – при добивната цена ще се равнява на 17 млн. лв. годишно.

…което означава, че цената на водата не е пълноценно обвързана с качеството ѝ. Господин Премиер, въпросът ми е към Вас. Смятате ли за адекватен посочения подход за ценообразуване и не е ли по правилно да предприемем, първо, рехабилитация на съществуващата мрежа по водоснабдяване в проблемните области с цел да се намалят загубите и след което да се товарят гражданите с допълнителни разходи, и то в условията на дълбока социална и икономическа криза? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

важен въпрос, който касае не само гражданите и съответните решения на общинските съвети в Хасково и общините около Хасково, но е важен въпрос за цялата страна. Не само от социална гледна точка, не само от гледна точка на повишаването на цената, която и в момента в някои региони е непоносима или на границата на непоносимостта за много хора. Много сериозен въпрос, който, за съжаление, решението му е комплексно, тъй като има взаимоотношения между Комисията за енергийно и водно регулиране, която определя таваните на цените на годишна база между ВиК холдинга, който е под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и съответните общини, тоест клоновете на ВиК холдинга – неговите подразделения, по места. Тези взаимоотношения са достатъчно сложни и варират във всеки регион по различни причини – на базата на възможностите за водоснабдяване, налични водоизточници, износване на водоснабдителната мрежа и така нататък, но има и един общ знаменател. Общият знаменател е, че всъщност решенията са комплексни, изискват доста сериозни инвестиции и за управителите на ВиК дружествата е по-лесно, вместо да подготвят съответното предложение за строителство и подмяна на водопроводи, нови водопроводи или подмяна на съответната градска мрежа, което отнема време, което отнема усилия и съответно пренасочени към съответните програми, които биха могли да финансират тази дейност, рефлексът при тях е да искат увеличаване на цената. Тоест гражданите да покриват загубите чрез сметките, които получават, което не е справедливо. Всички ние, включително призовавам и Вас, народните представители, целият този механизъм трябва да бъде прегледан и да се направи така, че да бъде по-ефективен,

Въпрос от „Демократична България“? Госпожо Председателстваща, уважаеми господин Премиер, господа вицепремиери, уважаеми колеги! Въпросът ми ще бъде отново свързан с ковид кризата, само че този път понеже доста дискутирахме медицинските аспекти – ми се ще с една идея малко по-встрани да дискутираме, затова въпросът ми ще бъде насочен към вицепремиера Донев. В зората сме, поне в посоката сме към червената зона, приемането на един план, който за първи път структурира подхода спрямо всеки един от тези етапи и създава предвидимост. Явно е, че този подход има много повече предимства при предвиждането спрямо ластика, който разтягахме преди това, в тази връзка, можем да приемем профилактични мерки във всеки един от етапите, включително и в момента. Сигурен съм, че голяма част от хората се притесняват от предстоящите локдауни, свързани с червената зона, по-голямата зона, по-голямата част от хората ще бъдат повлияни не от самия ковид, а от мерките, които се възприемат там, социалните и икономическите части от този план са важни и в тази връзка интегрирането в Плана за справяне с ковид социалните и икономическите мерки са важен компонент от цялостното справяне и защото засягат много повече хора. В тази връзка ми се ще да получа малко повече яснота как точно се изработва това и какви мерки са предвидени? И като подвъпрос: управлявате държавната администрация, една от големите организирани групи в нашата страна, има ли конкретни

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми доктор Симидчиев, навреме зададен въпрос. Действително мерките, които се планират и които се прилагат в момента, са инкорпорирани в Плана, в неговите етапи за управление на здравната криза. Всички мерки, с изключение на мярката – така известна – 60/40, която и в момента продължава, ще бъдат приложени на трети и четвърти етап по здравния План. 60/40 ще продължи в дизайна, така както в момента се прилага, при спад в оборота с 30%. Подпомагането от страна на държавата ще бъде 50% от осигурителния доход на осигурените лица и съответно 50% от осигурителните вноски за здравно и социално осигуряване на осигурените лица от страна на работодателя. Предлагаме и една нова мярка – 75/0, която ще се прилага към всички затворени бизнеси, затова казвам, че те ще влязат на трети и четвърти етап от Плана, и там ще се покрива 75% от осигурителния доход на засегнатите лица в затворените бизнеси, като ще се поемат и 75% от осигурителните вноски от страна на работодателя. Очакваме одобрение, подписване на Споразумение с Европейската комисия, по отношение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ – новата Оперативна програма, откъдето евентуално ще бъдат насочени допълнителни средства по мярката „Запази ме“ и съответно „Заетост за теб“. Знаете, че дизайнът за тези мерки са в подкрепа на бизнеса, особено „Заетост за теб“, където се субсидира заетостта на безработни лица, които са наети отново на работа за определен период от време. Обикновено досега това се прилагаше в рамките на шест месеца, предложението ни е тази мярка също да продължи да се прилага. Също така ще продължим – тя продължава да се прилага, патронажната грижа за възрастни хора над 65-годишна възраст и за хора с увреждания, които са в невъзможност сами да се обслужват. Така че там ще продължи помощта към тези български граждани за доставка на хранителни продукти, лекарства и други необходими материали за ежедневна употреба. Продължаваме и мярката за подпомагане на родителите с деца до 14-годишна възраст тогава, когато се наложи затваряне на училищата и преминаване към дистанционно обучение, за за помощ към тези родители, които ще бъдат в неплатен отпуск. Така че всички тези мерки, които са планирани и които имаме готовност да задействаме на всеки един етап от усложняването на епидемичната обстановка, ще бъдат в подкрепа на българските граждани, в подкрепа на бизнеса. Нещо повече, тук мярката 75/0 сме разширили, като сме включили и всички самоосигуряващи се лица.

Благодаря Ви за информацията, господин Вицепремиер. Искрено се надявам да не стигаме дотам, да можем да спираме процеса преди да сме стигнали дотам. И в тази връзка, ще използвам част от времето си за реплика, за един призив към колегите. Колеги, преди няколко дни от тази трибуна имах възможността да кажа три думи – ваксините спасяват живот. Моля Ви, заедно всички, когато ходим по избирателните си региони, да призоваваме хората да се ваксинират срещу ковид, за да може да спасяваме живот. Благодаря ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми доктор Симидчиев, действително личният пример на всеки един от нас е в подкрепа на това българските граждани да бъдат мотивирани да се ваксинират. Действително, че ваксините спасяват човешки живот. Искам да се обърна още веднъж от тази висока трибуна и да призова всички български медици, които не са се ваксинирали, да направят това, защото българските граждани гледат и се доверяват най-вече на медицинския персонал, на своя лекар, за това дали да се ваксинира, или да изчака и да не се ваксинира. Българските лекари са тези, които могат да обяснят ползите от това българският гражданин да се ваксинира и съответно вредите, които могат да настъпят впоследствие – постковид синдромите, които са много по-тежки при тези, които са преболедували COVID-19. Тук е мястото да кажем, че въпреки че ваксинацията, ваксинационният процес в България е доброволен, всички социални работници, които имат съприкосновение с хора, които са на дългосрочна грижа, които са настанени в домове, в резидентни услуги за дългосрочни грижи, здравно-социални – да се ваксинират, защото така ще запазят и настанените стари, възрастни хора и хора с увреждания в тези домове. По същия начин бихме могли да отправим и призив към онези, които работят в хотели, в ресторанти, в заведенията, в магазините, където ежедневно човекопотокът е много голям, където се срещат с различни български граждани, също да се ваксинират. Нашето послание трябва да бъде към различните групи в българското общество и да изследваме това защо те отказват ваксинация? Защо младите хора не желаят да се ваксинират? Защо възрастните хора все още се колебаят да се ваксинират? Трябва да имаме целенасочена политика и комуникация, информация с всяка една от тези групи по различните комуникационни и информационни канали в зависимост от това всяка една от тези групи... ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС

Благодаря, госпожо Председател. Госпожи и господа народни представители! Уважаеми вицепремиер Пеканов, миналата седмица проведохме едно сравнително добро изслушване, посветено на Плана за възстановяване и устойчивост. Вашата част от работата по координацията, както разбрахме, е свършена относително добре, което не можем да кажем за прозрачността и откритостта на работата на министерствата, които са участвали в процеса на изготвяне и актуализиране на Плана. Правя това въведение, защото то е пряко свързано с въпроса ми, а той е: каква работа е свършена от служебното правителство за подготовка по следващата Многогодишна финансова рамка и по-точно, докъде стигна Споразумението за партньорство – последният публичен вариант е от месец април тази година, както и работата по различните оперативни програми, чиито последни публично достъпни версии са от месец октомври миналата година? Неделима част от въпроса ми е и статусът на изпълнение на хоризонталните и тематични отключващи условия за средства. Ако намерите време,

Благодаря отново за въпроса. Първо, нещо, което не е свързано с темата, но просто и за мен беше важно да се включа, искам да подкрепя моите колеги и изказаното за нуждата да насърчаваме ваксинирането като важен процес за протичане на следващите месеци в нашата страна по-добре, насърчаване това да се засилва и всички български граждани, които могат, да направят това. По въпроса. Всъщност някои от нещата не са точно така, бих казал. Има нови версии на оперативните програми. Имаше обществено обсъждане на 15 юли.

и касаят единия проблем, който произтича от факта, че все още тече дискусия със службите на Европейската комисия колко региона могат да спаднат като преходни региони по Фонда за справедлив преход, като тук продължаваме да изготвяме нашите предложения. Предложението на българското правителство е те да са повече от в момента. В тези три региона ще бъдат съсредоточени в крайна сметка ресурсите от 1,2 млрд. евро. Да, това, от една страна, е важен ресурс за тези региони, но продължаваме да защитаваме позицията, че някои от прилежащите региони също трябва да бъдат включени. Тоест да не се съсредоточава този ресурс само в тези три, защото застрашените граждани от социално-икономически рискове от зеления преход в крайна сметка ще бъдат не само в тези три региона, а и в някои от прилежащите. Тук тече дискусия. Както знаете, Както знаете, дискусиите с Брюксел през месец август не бих казал, че са много активни, тъй като такъв е сезонът. В момента продължаваме именно тези дискусии. Вторият въпрос, който е отворен, е за фокусирането или средствата, които ще бъдат отделени за Югозападния регион. Както знаете, поради факта, че София е част от Югозападния регион, това автоматично повдига БВП на глава от населението и в крайна сметка има изискването по-малко средства вече да идват към Югозападния регион. Именно заради това, че столицата присъства в този регион, той изглежда относително по богат, а всъщност това не е вярно. Голяма част от градовете, ако се извади София от този Югозападен регион – нещо, което съм казвал, че може би е време да направим, важна стъпка – за съжаление, вече е прекалено късно за това споразумение да се направи, но трябва да започнем отсега да рамкираме. Това беше изговорено и с Икономическия и социален съвет в началото на месец юни. Трябва да започнем сега да говорим за тази тема, за да го направим следващите две-три години, ако има такова политическо решение, за да може за следващата Многогодишна финансова рамка това да е факт. И пак казвам, в момента по начина, по който е зададен, Югозападният регион ще получи прекалено малко ресурси. Тук също водим преговори за това по различен начин да рамкираме и по някакъв начин да защитим повече средства за останалите части на Югозападния регион

Господин Вицепремиер, благодаря Ви за отговора. Нашата група е малко по-четяща и ще се радвам да видим текстове на програмите, защото видеа, излъчвани по време на предизборната кампания, сигурно сме ги изпуснали, както и по голямата част от страната. Надявам се, че поне Вие от служебния кабинет разбирате нуждата от синергия между Националния план за възстановяване и устойчивост, свързаните с него инструменти, Многогодишната финансова рамка, националните усилия, и тук искам да поставя специален фокус – хоризонталните политики и програми на Европейския съюз. Специално подчертавам последните, защото евродепутатите от ДПС – Renew Europe използваха цялата си политическа тежест и влияние в АЛДЕ, партията и групата на Renew Europe, така че в много от тези програми да има специално заделени средства за Източна Европа и България като например в Програмата „Хоризонт Европа“. Както и Вие знаете, в края на месец юли, тоест съвсем наскоро, заедно с Многогодишната финансова рамка Съветът одобри окончателно и тях заедно с регламентите и по някои от тях вече тече отворен прием. Господин Вицепремиер, имам един уточняващ въпрос: как точно е разчетена допълняемостта и синергичността между Многогодишната финансова рамка, Националния план за възстановяване и устойчивост, националните усилия и хоризонталните програми на Европейския съюз и отчитате ли вече новия законодателен пакет – предложение на Комисията, за ускоряване на климатичната неутралност? Отново благодаря и успех в начинанията. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря отново за въпроса. В дълбочина, благодаря Ви, важно е да водим такива дискусии. Да го Да го кажем така: всеки един проект, който е залегнал в Плана за възстановяване и устойчивост, е бил обсъден със службите на Европейската комисия и в рамките на въпроса за демаркацията и синергията, а именно да се избегне повторяемост, да се избегне едни и същи действия да се припокриват от една и съща програма. Имало е, разбира се, и коментари, които ни препоръчват например някой проект да се промени именно в тази сфера. Тоест всеки от 7-те инвестиционни проекта са разгледани в тази сфера. И от друга страна, разбира се, управляващите органи във всяко едно министерство са са въвлечени и в изготвянето на Плана за възстановяване, и в текущата версия на оперативните програми. Именно те отговарят за това тази демаркация да е гарантирана до момента нямаме кой знае какви критики по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост, че има някакво припокриване или има някакви такива технически проблеми. В тази линия не бих казал, че имаме някакви притеснения. Това е гарантирано, както и трябва да бъде, демаркацията и синергията да са налице. Има проекти, които, от друга страна, са точно така – имат синергия – надгражда се нещо, което се случва по някои от оперативните програми чрез друго действие в Плана за възстановяване и устойчивост, без припокриване на действията. Смятам, че всичко това е адресирано към момента, така че да се отговори на тези критики, ако са критики. Аз споделям. Бих казал, че в крайна сметка Планът за възстановяване и устойчивост върви по линията на зеления преход, тоест всичко, което е заложено и преди, и сега. Да, сега бяха представени още по амбициозни цели, съгласен съм, така е. Именно в тази връзка ние в последните месеци сме се опитвали да вървим също към по амбициозни цели на зеления преход в рамките на Плана. Дали всяко едно нещо от новия климатичен закон fifty

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Премиер, уважаеми вицепремиери, уважаеми колеги! Уважаеми господин Премиер, вече ще бъдат почти три месеца, в които Вие сте премиер на Република България.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Капон, един въпрос, който, мисля, че в рамките на тези близо три месеца получи многократни отговори и да ги повтаряме за пореден път не виждам какво ще ни донесе ново. Но все пак нарушенията, които намерихме, са свързани преди всичко с пари, които са насочвани в области, където не е ясно тяхното прозрачно и ефективно харчене. Казаното в сектор „Строителство“ в областта на отговорностите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, казаното в областта на икономиката и по точно Държавната консолидационна компания и нейните отговорности с авансово заплатени пари за ремонт на язовири са достатъчни примери. Така също може да се говори за ефективното или неефективното финансиране на други дейности – на практика дадени са авансово пари за дейности, които ще се изпълняват в бъдеще, а в същото време парите за текущи нужди ги няма. Тази тема с парите е достатъчно коментирана и говорена,

Уважаеми господин Премиер, става ясно, че пътят на парите е пътят на мафията. Но нещо, което очаквах от Вас, е да разбера колко от преписките са предадени на прокуратурата, какви са реалните действия, които е направило правителството, и какво е състоянието, което така или иначе ще оставите на следващия кабинет, и Вашата готовност, както се вижда, може би за поемане в тежка политическа криза, ако тя предстои? Ние наблюдаваме действията на това правителство, но и подкрепяме във всички действия през Комисията за ревизия, която е на Народното събрание.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Капон, процесът на ангажиране на съдебната власт, респективно Прокуратурата на Република България, продължава и в момента. Буквално вчера сме предали материали. Точна статистика по министерства нямаме в момента. Очаквам анализа за обобщената дейност на всички министерства по ресори с цел анализ и подготовка на финален такъв на цялото правителство да бъде готов буквално до утре, така че в понеделник да имаме обобщените данни.

Пак Ви казвам, статистиката не е точна и не мога да кажа в този момент. Предполагам, в понеделник ще имаме повече яснота. Все пак днес говорим за блицконтрол, не сме тръгнали категорично да се подготвяме по предварително зададени въпроси. По отношение на това какво сме направили там, където е било възможно, сме променили действията на определени постановления на Министерския съвет, с които е било възможно такъв тип поведение. Направили сме възможното новите договори и поръчки задължително да минават през режима на Закона за обществените поръчки. Това е, което сме направили. За съжаление, живият живот е такъв, че има механизми, които сме ползвали. Наличието на постановления, даващи възможност за ин хаус поръчки, използвахме например за купуване на допълнителните машини за Централната избирателна комисия за изборите на 11 юли, така че не искам да влизаме в дебат дали е правилно или неправилно. Когато е пред очите на обществото, хората ще могат да кажат кое е правилно и кое е неправилно. Въпросът е ние да казваме това, което знаем. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Премиер. С това блицконтролът за днес приключи. Благодаря на министър-председателя и на заместник министър председателите за участието в днешния блицконтрол, а ние продължаваме с нашата работа.

Продължаваме с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Госпожо Председател на Временната комисия, моля докладвайте чл. 95 и следващите. чл. 100 има предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. „Чл. 95. На питанията се отговаря в срок до 14 дни от регистрирането им. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът е писмен, когато народният представител, отправил питането, е изразил изрично желание за това. Народен представител, задал питане с устен отговор, може писмено да поиска промяна на вида на отговора в писмен до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня на искането на промяната и не може да се отлага от министъра. Постъпилите питания и отговорите към тях се внасят на хартиен носител и в електронен вид или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, незабавно се регистрират в публичен регистър „Парламентарен контрол“ и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в раздел „Парламентарен контрол“.“

След като Народното събрание пристъпи към разглеждане на питането, вносителят може да го развие в рамките на 3 минути. Отговорът на питането е до 5 минути. (2) След отговора на питането народният представител, който го е задал, има право да зададе не повече от от два уточняващи въпроса в рамките на 2 минути общо, а министър-председателят, заместник министър-председател или министър – да отговори в рамките на 3 минути. При писмен отговор на питането, последващи уточняващи въпроси не се допускат. допускат. (3) По отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Народният представител, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора. Не се допуска реплика от страна на министър-председателя, заместник министър-председател или министър.“ чл. 100 има предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 100: „Чл. 100. Когато е получен писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в заседанието за парламентарен контрол. Датата на публикуването на писмения отговор на питането на интернет страницата на Народното събрание в раздел „Парламентарен контрол“ се смята за дата на получаването от народния представител.“ предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага следната редакция на чл. 101: „Чл. 101. (1) По предложение на една пета от народните представители по питането стават разисквания и се приема решение. След отговора на питането, регистрираното предложение за разисквания заедно с проект за решение се представя на председателя в рамките на същото пленарно заседание. (2) Разискванията се насрочват за следващото пленарно заседание, определено за парламентарен контрол. След насрочване на разискванията от председателя на Народното събрание народни представители не могат да оттеглят подписите си от предложението. Разискванията се провеждат в присъствието на министър-председателя, заместник министър-председател или министър по реда, установен в глава седма, и продължават един час. Времето за обсъждане се разпределя между парламентарните групи в зависимост от тяхната численост, като за най-малката е 5 минути, а за народните представители, нечленуващи в парламентарна група, е общо до 5 минути. минути. (3) Проекти за решение могат да предлагат и народни представители, извън тези по ал. 1. Когато има повече от един проект за решение, те се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването се извършва по реда на чл. 63.“ Комисията

Благодаря Ви, госпожо Василева. Давам думата за изказвания. Има ли желаещи? Не виждам. Подлагам на гласуване членове от 95 до 109, включително наименованието на „Раздел II – Вот на доверие. Вот на недоверие“. Гласували

предложение на народните представители Надежда Йорданова и Атанас Славов: В чл. 110 ал. 3 да се промени така: „(3) Парламентарните комисии могат да задължават министри, длъжностни лица и граждани да се явяват на техните заседания и да отговарят на поставените въпроси. Заинтересовани организации и граждани могат да присъстват на тези заседания. Наличието на съдебни и други висящи производства пред орган на власт не възпрепятстват предоставянето на документи или изслушването на поканените от комисиите лица. Поканените за изслушване лица са длъжни да отговорят на поставените им въпроси, като им се напомни, че носят наказателна отговорност. В 7-дневен срок след провеждане на изслушването съответната комисия на председателя на Народното събрание доклад за изслушването, който се предоставя на народните представители.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 110: „Чл. 110. (1) Народното събрание или избраните от него комисии могат да извършват изслушвания по въпроси, засягащи държавни или обществени интереси. (2) Когато Народното събрание пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на 5 минути. Изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването, в рамките на 10 минути. Всяка от парламентарните групи има право на 2 въпроса, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група – общо на един въпрос, всеки въпрос в рамките на 2 минути към отделните изслушвани лица. Изслушваните лица отговарят след задаването на всеки въпрос до 5 минути. Парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица

(Шум.) „(3) Парламентарните комисии могат да задължават министри и длъжностни лица да се явяват на техните заседания и да отговарят на поставените въпроси. Заинтересовани организации и граждани могат да присъстват на тези заседания. В 7-дневен срок след провеждане на изслушването съответната комисия представя на председателя на Народното събрание доклад за изслушването, който се предоставя на народните представители.“ По чл. 111 има предложение от народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага следната редакция на чл. 111: Всички държавни органи и длъжностни лица от държавната и общинската администрация и граждани са задължени да предоставят необходимите сведения и документи във връзка с въпросите, предмет на изслушвания, дори когато сведенията представляват държавна или служебна тайна и да се явят при покана от Народното събрание.“ Имате думата за изказвания. Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Комисията по изработване на новия правилник не е подкрепила предложението за промяна на ал. 3 на чл. 110 на колегите Йорданова и Славов. Това предложение всъщност е за добавяне на две нови изречения в текста на алинеята, а именно изречение трето и изречение четвърто. Тъй като двете изречения касаят съвсем различни хипотези, ще ги разгледам поотделно. Първо, ще Ви прочета изречение трето: „Наличието на съдебни и други висящи производства пред орган на власт не възпрепятстват предоставянето на документи или изслушването на поканените от комисиите лица.“ Колеги, има случаи в практиката на предходни народни събрания, когато поканени за изслушване лица са били извикани от други органи, например от прокуратурата в предходни дни, са били разпитани като свидетели или в други в други процесуални качества. Тогава те попадат в капана на така наречената следствена тайна и не могат да разгласяват никакви обстоятелства от воденото следствие. Поради тази причина тези лица са отказвали да дават каквато и да било информация на образувана анкетна комисия точно на това основание, че са били предупредени, че съществува досъдебно производство.

(Реплика от народния представител Маноил Манев.) Дадох Ви възможност за лично обяснение. Колегите от анкетните комисии за незаконно подслушване смятам, че ще се сблъскат със същия казус в момента, в който поискат да изслушат служители на органите, които се занимават пряко със специални разузнавателни средства, тоест този казус предстои да бъде на вниманието на анкетните комисии. Колеги, в този случай се поставя деликатният въпрос за независимостта на властите и опасността парламентът да се бърка в работата на другите власти и по-специално в работата на съдебните органи. Мисля, че практиката досега е обратната. Практиката е прокуратурата да осуетява някакъв вид анкетни комисии на парламента. Тук искам само да кажа, че независимостта на властите не е абсолютна. Властите се контролират една от друга и законът позволява внимателна интервенция на една власт в друга власт,

Смятам, че с приемането на този текст парламентът няма да влияе... (Шум.) Продължете. КАЛОЯН ЯНКОВ: Благодаря. С приемането на този текст смятам, колеги, че парламентът няма да влияе на решенията на другите власти – особено на съдебната власт, а ще има възможност да получи достатъчна информация, за да реализира своите правомощия – приемане на закони и парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Това е по отношение на изречение трето в ал. 3 на чл. 110. Следващото изречение е предложение за изменение на Проекта за правилник – изречение четири: „Поканените за изслушване лица са длъжни да отговорят на поставените им въпроси, като им се напомни, че носят наказателна отговорност.“ Това е новото предложение.

не са поканени на дружески разговор и те трябва ясно да разбират отговорността, която носят, да казват истината и да не премълчават факти по тяхно усмотрение. Моята практика досега в две анкетни или временни комисии сочи, че лицата, поканени за изслушване, по принцип се отнасят отговорно към задълженията си да присъстват, но като че ли не съзнават ясно каква отговорност носят да говорят истината. че такова напомняне ще ободри паметта им и ще ги стимулира да се придържат към фактите. Двете предложения, които са направени, касаят не толкова разширяване на инструментариума на парламентарните комисии – анкетни или постоянни, да правят проучвания, а по-скоро става въпрос за допълнителни гаранции за изпълнението на техните правомощия. Тъй като двете предложения са съвсем различни по съществото си, искам да предложа

Това, че има особени мнения, не означава, че конституционно решение няма, то е факт и ние сме длъжни да се съобразим с него и да го прилагаме. Аз разполагам с него и всеки народен представител може да се запознае с това решение. Реплики? Не виждам. Други изказвания?

Моля, гласувайте трето изречение от предложението на Надежда Йорданова и Атанас Славов.

С новия правилник вече резултатът по групи ще излиза автоматично. Продължете, госпожо Василева.

ѝ. (2) Председателят на Народното събрание разпределя годишната програма по ал. 1 на постоянните комисии. В триседмичен срок от получаването ѝ постоянните комисии, В триседмичен срок от получаването ѝ постоянните комисии, с изключение на Комисията по въпросите на Европейския съюз, изработват своите предложения за Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, като вземат предвид и Работната програма на Европейската комисия година. (3) В 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 Комисията по въпросите на Европейския съюз, като взема предвид и предложенията на другите постоянни комисии, изработва проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз. Годишната работна програма съдържа списък на проектите на актове на институциите на Европейския съюз, по които Народното събрание осъществява наблюдение и контрол. Проектът на годишната работна програма се обсъжда и приема от Народното събрание. (4) Председателят на Народното събрание изпраща на Министерския съвет приетата годишна работна програма по ал. 3. (5) При нововъзникнали обстоятелства Комисията по въпросите на Европейския съюз може да предлага по своя инициатива или по предложение на други постоянни комисии разглеждането на проект на акт, който не е включен в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на В този случай Комисията по въпросите на Европейския съюз уведомява Министерския съвет за проекта на акт, като за разглеждането му се прилагат чл. 116-118.“

Председателят на Народното събрание в срока по чл. 71, ал. 1 разпределя на Комисията по въпросите на Европейския съюз и на компетентните постоянни комисии внесената от Министерския съвет рамкова позиция по чл. 116, ал. 1 и проекта на акта. Проектът на акт се предоставя от базата данни по чл. 120 и се прилага към рамковата позиция. (2) Комисията по въпросите на Европейския съюз по своя инициатива или по предложение на постоянна комисия може да наложи парламентарна резерва по проект на акт на институция на Европейския съюз, включен в годишната работна програма по чл. 115, ал. 3. Парламентарната резерва задължава правителството да не изразява становище по проекта на акт в Съвета на до произнасянето на Народното събрание, но не по-късно от третото заседание на подготвителния орган на Съвета, разглеждащ проекта на акт.“ Комисията по въпросите на Европейския съюз обсъжда проектите на актове на институциите на Европейския съюз и рамковите позиции по тях, като взема предвид докладите на и рамковите позиции по тях, като взема предвид докладите на компетентните постоянни комисии, ако такива са постъпили. Комисията по въпросите на Европейския съюз изготвя доклад по проекта на акт. (2) Постоянните комисии разглеждат проекта на законодателен акт за спазване

Василева. ДОКЛАДЧИК ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: „(3) Когато се установи неспазване на принципа на субсидиарност в проект на законодателен акт на институция на Европейския съюз, Комисията по въпросите на Европейския съюз изготвя мотивирано становище. становище. (4) Комисията по въпросите на Европейския съюз представя изготвения доклад или мотивираното становище на председателя на Народното събрание, който го изпраща на Министерския съвет и на председателите на Европейския парламент, на Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия в срока, определен в чл. 6 от Протокол (№ 2) към Договора за функционирането на Европейския съюз.“ Комисията предлага следната редакция на чл. 119: „Чл. 119. Народното събрание прави мотивирано искане до Министерския съвет за внасяне в Съда на Европейския съюз на иск за неспазване на принципа на субсидиарност в законодателен акт на Европейския съюз.“ чл. 120 няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на чл. 120. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 121: „Чл. 121. (1) Комисията по въпросите на Европейския съюз изслушва кандидатите за длъжности в институциите на Европейския съюз, предложени от Министерския съвет.

Народното събрание участва в механизмите за оценка на изпълнението на политиките на Европейския съюз в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, в политическия контрол на Европол и в оценката на дейностите на Евроюст. (2) Народното събрание участва в процедурите по преразглеждане на Договорите на Европейския съюз. (3) Народното събрание разглежда молбите за присъединяване към Европейския съюз. (4) Народното събрание участва в процеса на междупарламентарно сътрудничество в Европейския съюз. чл. 123 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 123: „Чл. 123. Народното събрание може да провежда изслушване на министър-председателя относно позицията на Република България в предстоящи заседания,

информира Народното събрание по въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи за Република България от нейното членство в Европейския съюз. (2) Комисията по въпросите на Европейския съюз докладва на Народното събрание по изпълнение задължението на Министерския съвет за предварителна информираност при участието му в разработването и приемането на актове на Европейския съюз. Комисията изготвя доклади и по други актове на институциите на Европейския съюз.“ По чл. 125 и 126 няма направени предложения. Комисията подкрепя

Комисията подкрепя текста за наименованието на Глава единадесета. „Раздел I – Правно положение“. Комисията подкрепя текста за наименованието на Раздел 1. Комисията подкрепя текста за чл. 127. По чл. 128 има предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 128: „Чл. 128. Народните представители запазват заеманата от тях длъжност по служебно правоотношение или по трудово правоотношение в държавните или общинските учреждения или предприятия, търговските търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или бюджетните организации, като ползват неплатен отпуск до края на пълномощията им. След прекратяването на пълномощията на народен представител ползването на неплатения отпуск се прекратява.“

(3) Народният представител може да продължи да упражнява професията си като лекар и медицински специалист в лечебни заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения с изключение на участие в еднолични и колективни органи на управление и надзор.“ Комисията не подкрепя предложението.

този текст и тя е наличието на лекар в нашата парламентарна група, който работи на първа линия в ковид отделението в болницата в Кюстендил, но така или иначе тази хипотеза може да се отнася и за много други лекари, които сега или в следващ парламент биха попаднали в Народното събрание. Става дума изобщо за кризата с лекарите и с медицинския персонал, и с медицинските сестри, особено в болниците в провинцията. Специално за болницата в Кюстендил доктор Таваличка наистина е безценен кадър, безценен лекар и тогава, когато човешката сила в ковид отделенията на практика се брои на пръсти, дават се дежурства практически по 24 часа, то един такъв човек наистина е безценен. От друга страна, няма никаква възможност да се упражнява труд особено в болнично заведение, който да не е регламентиран с трудов договор. Така че конкретният повод да направим това предложение е ситуацията в кюстендилската болница и фактът, че доктор Таваличка е народен представител, но в тази хипотеза – особено в условията на пандемия, на ковид криза, когато се броят на пръсти лекарите, може да се окажат и други болници, и други парламентарни групи. Това е причината да направим това предложение, а вече оставям на Вашата преценка да подкрепите или не този текст.

има предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 131: „Чл. 131. (1) Народният представител не може да изпълнява друга държавна служба или да извършва дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител. (2) Народният представител няма право да участва в управителни или контролни органи на търговски дружества и кооперации. (3) Народният представител може да продължи участието си в колективни управителни органи и научни органи на висшите училища и Българската академия на науките с изключение на еднолични ръководни длъжности“.

повече от трима нещатни сътрудници. В Народното събрание се създава и води публичен регистър на нещатните сътрудници в Народното събрание. В регистъра се вписват и лицата, които участват в подготовката, обсъждането и приемането на актове или документи в Народното събрание по граждански договор, възложената задача и размера на възнаграждението при спазване изискванията за защита на личните данни“. По чл. 150 има предложение на народния представител Ива Митева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип 150: „Чл. 150. (1) Комисията по конституционни и правни въпроси установява нарушение по този раздел и се произнася с решение, с което може да наложи следните мерки: 1. забележка; 2. порицание; 3. временно отстраняване от едно до три заседания на комисия. комисия. (2) При определяне на мярката се взема предвид тежестта на нарушението и неговия епизодичен, повтарящ се или системен характер. (3) Отстраненият от заседание народен представител не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен“.

предлага на Комисията по конституционни и правни въпроси да вземе решение за налагане на мярка по чл. 150, ал. 1, след като изслуша народния представител и се запознае с всички материали, свързани с нарушението на етичните норми за поведение. Подкомисията публикува решението в публичен регистър на Народното събрание, след като го съобщи на народния представител. (3) Народният представител има право да изрази становище по решението, което се публикува в регистъра по ал. 2. (4) Подкомисията по ал. 1 приема правила по прилагането на този раздел.“ Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване наименованието на Раздел II и членове от 139 до 151 включително. Гласували

чл. 159 има предложение на народния представител Надежда Йорданова и Атанас Славов. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 37.

Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на Раздел III заедно с членове от 152 до 161. Гласували

Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ заедно с параграфи от 11 до 14 включително. Гласували

„Приложение към правилника Финансови правила по бюджета на Народното събрание.“ Предложение на народните представители Мая Манолова, Юлиян Ненчев и Галина Таваличка-Георгиева: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 „(1) Всяка парламентарна група и парламентарна комисия имат право да ползват по едно моторно превозно средство на Народното събрание.“ 2. Алинеи 2, 3 и 5 се отменят.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ива Митева и група народни

Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на приложението към правилника: „Приложение към правилника Финансови правила по бюджета на Народното събрание Чл. 1. (1) Самостоятелният бюджет на Народното събрание е част от държавния бюджет на Република България. (2) Бюджетът на Икономическия и социален съвет е част от бюджета на Народното събрание. (3) Бюджетът на Народното събрание включва всички приходи от дейността на неговите второстепенни разпоредители с бюджет, административните и стопанските разходи, издръжката на парламентарните групи, разходите на комисиите, на народните представители, за международната дейност и интерпарламентарните организации. (4) От бюджета на Народното събрание могат да се финансират и конкретни проекти и програми, свързани с формиране на демократична гражданска култура, лидерски умения и демократични практики в процеса на вземане на решения, както и курсове за квалификация на народни представители и лидери от всички парламентарно представени партии и коалиции с оглед членството на Република България в Европейския съюз. (5) Второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Народното събрание са ръководителите на Икономическия и социален съвет, на редакцията на „Държавен вестник“, на Националния център за парламентарни изследвания, на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народното събрание на Република България, на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград и на Хранителния комплекс.

Проучванията се публикуват на сайта на програмата на интернет страницата на Народното събрание. (7) В бюджета на Народното събрание ежегодно се предвижда резерв за непредвидени и/или неотложни разходи. Чл. 2. (1) Председателят на Народното събрание или оправомощено от него длъжностно лице утвърждава бюджетна процедура, с която определя реда и сроковете за съставянето на проект на средносрочна бюджетна прогноза и проект на бюджет на Народното събрание въз основа на решението на Министерския съвет за приемане на бюджетната процедура по съставянето на тригодишна бюджетна прогноза и държавен бюджет за следващата година. (2) Дирекция „Парламентарен бюджет и финанси“ координира и изготвя проектите на средносрочната бюджетна прогноза и на бюджет на Народното събрание и проекта на придружаващите ги доклади. Обобщените проекти на бюджетна прогноза и на бюджет се изготвят въз основа на проектите на първостепенния и на второстепенните разпоредители с бюджет. Подкомисията за контрол на публичните средства към Комисията по бюджет и финанси обсъжда изготвените проекти на бюджетна прогноза и на бюджет и се произнася със становища по тях. Проектът на бюджетната прогноза, проектът на бюджет, проектодокладите и становищата на подкомисията се предоставят на председателя на Народното събрание. Чл. 3. Използването на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по бюджета на Народното събрание се извършва със заповед на председателя на Народното събрание. Чл. 4. (1) Дирекция „Парламентарен бюджет и финанси“ изготвя доклад към годишния касов отчет за изпълнение на бюджета на Народното събрание въз основа на отчетите на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет след извършен одит на годишния финансов отчет на Народното събрание от Сметната палата. Докладът се предоставя на председателя на Народното събрание, който го изпраща за становище на Подкомисията за контрол на публичните средства към Комисията по бюджет и финанси. (2) Докладът към годишния касов отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание заедно с одитното становище и одитния доклад на Сметната палата и становището на подкомисията по ал. 1 се предоставя на председателя на Народното събрание. Председателят на Народното събрание уведомява писмено министъра на финансите за становището на постоянно действащата подкомисия по ал. 1. (3) Отчетът за изпълнението на бюджета на Народното събрание се приема от Народното събрание заедно с годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България. Чл. 5. Народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие. Чл. 6. (1) Председателят на Народното събрание получава месечно възнаграждение с 55 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по чл. 5, заместник-председателите на Народното събрание – с 45 на сто, председателите на парламентарните комисии и председателите на парламентарните групи – с 35 на сто, заместник-председателите на комисии – с 25 на сто, членовете на постоянна комисия – с 15 на сто, и секретарите на Народното събрание – с 10 на сто. (2) При съпредседателство на парламентарната група се полага възнаграждение за един председател. (3) Народен представител, който заема повече от една ръководна длъжност, получава по-високото възнаграждение измежду тях – за едната длъжност, а за другите длъжности – получава възнаграждение като член. член. (4) За участие в подкомисии, временни комисии, както и за работни групи, избрани от постоянните комисии, народните представители получават възнаграждение пропорционално на времето на работа, но не по-голямо от 5 на сто от основното месечно възнаграждение. При удължаване на срока на дейността на временните комисии и работните групи се решава дали участващите в тях получават допълнително възнаграждение. Чл. 7. (1) Към основните месечни възнаграждения, определени в чл. 5 и 6, се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година, за научна степен „доктор“ – 10 на сто, и за „доктор на науките“ – 15 на сто от основното месечно възнаграждение за народен представител. (2) От начислените възнаграждения по чл. 5 и 6 и по ал. 1 и 2 се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжките по чл. 13. Чл. 8. Народните представители се осигуряват за всички осигурителни случаи с процент на трета категория труд и се застраховат по рискова застраховка „Живот“. Чл. 9. Всички допълнителни разходи за придружител и помощник на народен представител с увреждане се поемат от бюджета на Народното събрание. Чл. 10. (1) Признават се транспортните разходи на народен представител при пътуване с държавния и общинския вътрешноградски транспорт, железопътния, автомобилния и водния транспорт – първа класа, и спално място за цялата вътрешна транспортна мрежа. мрежа. (2) Признават се транспортните разходи на народните представители по частни автобусни линии във връзка с дейността им като народни представители. (3) Признават се транспортните разходи на народните представители, избрани в райони, намиращи се в области, с които има самолетна връзка и съседни на тях области и отстоящи на повече от 250 километра от София, до общо 40 самолетни билета годишно – еднопосочни или двупосочни, а на останалите – до общо 12 самолетни билета годишно – еднопосочни или двупосочни, във връзка с дейността им като народни представители. (4) На народните представители, които не притежават семейно жилище на територията на Столичната община, безвъзмездно се осигурява жилище в София от мандатния жилищен фонд като разходите по основен ремонт, типово обзавеждане, охрана чрез сигнална охранителна техника или по друг начин, данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се поемат от бюджета на Народното събрание. (5) Народните представители имат право на квартирни и дневни за сметка на Народното събрание при посещение в изборните райони. Размерът на квартирните и лимитът на пътните, когато се пътува със собствен автомобил, се определят от председателя на Народното събрание. Този въпрос се регламентира от вътрешен акт, издаден от председателя на Народното събрание. (6) Народният представител има право на работно помещение в София, осигурено от Народното събрание с необходимите технически и комуникационни средства, както и на служебна уебстраница в интернет, поддържана на сървъра на Народното събрание. Чл. 11. Народното събрание поема допълнителни разходи на народните представители, организирани в парламентарни групи, и на народните представители, нечленуващи в парламентарна група, в размер на две трети от основното месечно възнаграждение на народните представители по чл. 5. Сумите се превеждат на народните представители по банков път въз основа на решение на парламентарните групи. В решението се определят разпределението на средствата, тяхното отчитане и контрол. Тези средства се използват за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, помещения и други дейности, свързани с работата на народните представители в Народното събрание и изборните им райони. Народните представители, организирани в парламентарни групи, и народните представители, нечленуващи в парламентарна група, обявяват на страницата си в интернет информация за изразходваните средства, като посочват и получателите на средствата (собствено и фамилно име или наименование). Допълнителните разходи се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Чл. 12. Бюджетът на Народното събрание включва средства за представителни разходи на председателя и заместник-председателите на Народното събрание, на председателите на парламентарните групи, на председателите на постоянните комисии, както и средства за посрещане на гости, поканени от Народното събрание. Чл. 13. (1) При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение. (2) При неоправдано отсъствие от заседание на парламентарна комисия, подкомисия и работна група на народния представител се прави удръжка, равна на съответната добавка за участие в заседанието. (3) При неоправдано отсъствие от три поредни или общо 5 пленарни заседания за съответния месец на народния представител се прави удръжка, равна на две трети от месечното му възнаграждение, и Народното събрание не поема повече от една трета от допълнителните му разходи по чл. 11. (4) Когато поради липса на кворум заседанието на Народното събрание не бъде открито или бъде прекратено, на народните представители, отсъствали по неуважителни причини от заседанието, се прави удръжка, равна на две трети от дневното възнаграждение. (5) Данните се вземат от разпечатките за регистрация и гласуване, справки от председателите на парламентарни комисии, подкомисии и работни групи и от стенографските протоколи. Чл. 14. Сумите, набирани по чл. 13, се отнасят в икономия на бюджета на Народното събрание. Чл. 15. (1) Възнагражденията по чл. 5 и 7 се начисляват от изборния ден, а за встъпилите допълнително народни представители – от деня, в който народният представител е обявен за избран от Централната избирателна комисия. По чл. 6 възнагражденията се начисляват от датата на избирането на народните представители на съответните длъжности и за членове на комисии. (2) Министри, избрани за народни представители в следващо Народно събрание, декларират от кой държавен орган желаят да получават полагащото им се възнаграждение за периода до избор на нов Министерски съвет. Чл. 16. (1) Парламентарен служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при освобождаване от длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова основни заплати, колкото прослужени години има в Народното събрание, но не повече от 10. На парламентарните служители се изплаща всяка година сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера. Чл. 17. Националният център за парламентарни изследвания публикува на сайта на центъра на интернет страницата на Народното събрание плана си за работа, извършените изследвания или проучвания по заявка на Народното събрание, парламентарна група или комисия и извършените последващи оценки на въздействието на законите, възложени от комисиите по чл. 25, ал. 3, финансирани от бюджета на Народното събрание, направените публикации и архив по години и теми.“

същите предложения за Правилника в четиридесет и петия парламент. Тези предложения се отнасят до възнаграждението на народните представители, като нашето предложение е: вместо „три средномесечни заплати в обществения сектор“ народните представители да получават „една средномесечна заплата на наетите лица в обществения сектор“, което означава, че основното възнаграждение ще бъде в рамките на 1500 лв. Няма да се аргументирам. Предложението е ясно защо се прави – заради ножицата, която съществува, между хората, които работят на минимална работна заплата, и тези, които получават най-ниски доходи, и представителите на различните институции. Това предложение, коректно е да се каже, ще засегне също така министрите и други представителни институции, като президента, Конституционния съд. Заедно с това предложение правим и няколко други предложения, които са свързани и с някои други екстри, които получават народните представители. Тъй като нямам илюзии, че ще бъде подкрепено първото ми предложение, което се отнася до заплатите на народните представители, аз все пак Ви предлагам да помислите дали би следвало да се признават транспортни разходи за пътуване в държавния и общинския вътрешноградски транспорт, в железопътния, автомобилния и водния в първа класа, спално място на народните представители, при положение че се получават заплати, които биха дали възможност всеки да си плати билета, ако ще се вози в градски или междуградски транспорт. Същото се отнася и за самолетните билети. Мисля, че е във възможностите на всеки, който получава три средномесечни заплати в обществения сектор, сам да си плати самолетните билети до Варна или до Бургас и обратно, независимо от това каква е целта на неговото посещение. Що се отнася до парламентарните автомобили, парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ в предния парламент не ползваше парламентарни коли коли и нашето предложение е всяка парламентарна група да има по един автомобил, същото се отнася и до всяка комисия. Отново декларирам от името на нашата парламентарна група, че ние парламентарна кола няма да ползваме, така че ще има справедливост за по-големите групи. Предлагам предложенията ми да се гласуват отделно. И поне тези, които се отнасят до безплатното ползване на градския и междуградския транспорт, да бъдат осмислени от народното представителство.

госпожо Председател. Аз мисля, че трябва да взема думата, най-малкото като председател на Народното събрание. Знам, че тази тема е много чувствителна, знам, че тя е чувствителна за всеки един български гражданин, и тази тема е звучала в тази пленарна зала много, много години назад. 2017 г. бившият министър на финансите беше заявил, че ще се започне преразглеждане на нов модел на определяне на заплатите в държавната администрация – още на първото заседание на Народното събрание, за съжаление, такъв модел до днес не сме видели. Това, което предлага госпожа Манолова, не знам тя дали си дава сметка как въобще се определят възнагражденията в държавната администрация и въобще в държавата. Има едно Решение № 240 още от 1990 г., което определя заплатата на министър-председателя, министъра, председателите на агенции към председателите на комисии и председателя на Великото народно събрание. За съжаление, това е решението, което не е преразглеждано и до ден днешен се прилага. Също така и едно решение на Великото народно събрание за определяне заплатата на президента, което е вързано пък със заплатите на народните представители. Оттам, знаете, във всички закони са вързани и са определени заплатите на всички регулаторни органи в държавата. Това, което наистина трябва да се направи извън всякакъв популизъм, е наистина да се преразгледат тези заплати и ние тук сериозно да поемем ангажимент, че ще седнем, че ще излъчим хора, които разбират от това нещо. Виждам господин Ананиев срещу мен мисля, че това вече е крайно време да се случи, защото не е допустимо дори членове на регулаторни органи да получават заплата, определяща се от заплатите на председател на Народното събрание, народен представител, вързани са със заплати на министри в проценти. Това трябва да приключи. Трябва да се намери наистина единен подход, в който да се определи как ще се определят и как ще варират тези заплати. Аз и на Комисията казах, че съм подготвила писма и смятам, че можем да решим – или от мое име, или от името на председателя на съответната комисия, примерно може по конституционни и правни въпроси, да изпратим запитвания до всички регулаторни органи, до всички органи на изпълнителната власт, да отговорят какви възнаграждения са получавали през миналата година, включително допълнително материално стимулиране, включително пари за дрехи, за да може да се види истинската картина. Това, което в момента и в държавната администрация се наблюдава, аз дадох за пример Наредбата за определяне на възнагражденията в държавната администрация. По тази наредба най-ниската длъжност за младши експерт варира от 700 до 1600 лв. Вие искате да вържете народните представители – заплатата на народния представител в парламентарна република, със заплатата на младши експерт в държавната администрация. факт е, че има много служители в администрацията, особено в местната администрация, които са с още по-ниски заплати. Това е срамно и смятам, че това наистина също трябва да бъде преразгледано. закони и с много ангажименти натоварихме много служители в администрацията. Тук ще дам пример със Закона за социалните услуги. Социалните работници са натоварени със страшно много ангажименти, в същото време са наистина със страшно мизерни заплати. Вие знаете сама, госпожо Манолова, че в Комисията, когато гледахме тогава закона, и господин Адемов го виждам, че самите социални работници казаха: „Ами ние ще напуснем и ще станем лични асистенти. Защо да работим като социални работници?“ Не е идеята да се приключи тази държава и да се закрият всички институции, защото, съгласете се, че ако председателят на Народното събрание, президентът и министър-председателят получават по 1500 лв., колко ще получават надолу по веригата. Ами един експерт ще получава по 200 – 300 лв. Просто така се формират заплатите в държавата. Също искам да кажа, че народните представители, включително министрите, включително президентът, те не получават допълнителни материални стимулирания, нямат атестации, нямат увеличаване на заплатите. Това нещо, знаете, ако въобще познавате Закона за държавния служител и Кодекса на труда, имате атестиране всяка година и увеличаване в държавната администрация на заплатите с до 20%

Тук апелирам всички да започнем наистина да мислим за този нов модел за определяне на възнагражденията в цялата държава – местната администрация, централната администрация, защото Ви уверявам, че в администрацията, включително и в министерствата, включително и в Народното събрание, имате разлика в заплатите между експерти с една и съща длъжност от 600 до 1000 лв. Това е недопустимо. Така че ние трябва да премахнем това – този марш, тази диспропорция в заплащането, и трябва да вдигнем заплатите,

че заплатите на всички да бъдат честно и справедливо определени. Благодаря Ви. За реплика, госпожо Манолова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Знам, че когато стане дума за заплатите и за привилегиите на народното представителство се вадят аргументи от 10 кладенци. Да, запозната съм с нормативната база. Не смятам, че примерът с личните асистенти беше особено подходящ да звучи от парламентарна трибуна. Няма да влизам в този спор, защото за българските граждани, които получават по 700 лв. заплата, този спор наистина е доста лицемерен и абсурден. Всъщност това, това, което всеки вижда, е фиша си за заплатата, която получава всеки месец. Тъй като и Вие, и ние, сме виждали нашите фишове, е излишно да говорим, че става дума за 1600 лв., като се добавят всички надбавки и други привилегии, които останалите редови държавни служители не получават. Но оставям гласуването по тази тема на преценката на всеки един народен представител. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Госпожо Митева, за дуплика. Аз и вчера в Комисията казах, че съм готова да си обявя фиша като председател на Народното събрание в 45-ия парламент, дори и сега това, което съм получила, но не е за цял пълен месец, за да се види, че аз като директор на дирекция съм получавала по-високо възнаграждение, отколкото като председател на парламента. (Продължителни Аз призовавам и моля журналистите и всички тези, които пишат по тази тема, да направим един Ден на народния представител и един Ден на председателя на Народното събрание – от сутринта до вечерта, с всички ангажименти, с пленарна зала, и да видим тогава дали

Гласуваме Финансовите правила по бюджета на Народното събрание така, както са представени от Комисията.

Първото предложение на госпожа Манолова по чл. 5 гласуваме в момента.

Сега гласуваме текстовете, които са предложени от Комисията – наведнъж, всичките.

всичките. Гласували 167 народни представители: за 161, против няма, въздържали се 6. Предложението е прието. С това мисля, че приключихме работата за днешния ден.